Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 5, 6, 7,

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 59, 60 и 61, които се подкрепят от комисията. Гласували

Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи може да извърши промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2012 г., като за сметка на постъпленията от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача, се увеличават капиталовите разходи. Министърът на финансите по предложение на министъра на отбраната може да извърши промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г., като за сметка на постъпленията от действия на разпореждане с имоти, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача, се увеличава разходната част за капиталови разходи. (3) Министърът на финансите по предложение на министъра на отбраната може да извърши промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г., като за сметка на постъпленията от действия на разпореждане с излишно въоръжение, техника и боеприпаси, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача, се увеличава разходната част за капиталови разходи по възстановяване на оперативната готовност на съществуващото въоръжение и техника, на въоръжените сили.”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

Предложение на народния представител Даниела Петрова за нов параграф 73а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 74. „§ 74. С решение на общински съвет могат да се осигуряват средства от общинския бюджет за 2012 г. в частта

Министърът на финансите може да определи предоставянето и разходването от Националния доверителен екофонд на средствата по чл. 142г, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда да се извършва чрез съответните кодове на извънбюджетната сметка по ал. 1 в системата за електронни бюджетни разплащания.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 77 със съдържание и редакция, така както е по доклад.

по чл. 15 от Закона за Българската банка за развитие като отделен финансов блок съгласно чл. 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1974/2006”. (2) Условията за предоставянето, управлението и отчитането на средствата по схемите по ал. 1 се определят със споразумение съгласно чл. 51, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 между министъра на земеделието и храните, в качеството му на ръководител на Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони и Националния гаранционен фонд. (3) Максималният размер на гаранционните схеми не може да надвишава сумата от 480 млн. лв., като средствата се предоставят от Държавен фонд „Земеделие”

считано от получаването на заема, като средствата от заема се предоставят на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Плащанията по обслужване и погасяване на заема са за сметка на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. (5) Поемането на дълга по ал. 4 се извършва в рамките на одобрените лимити по § 19, ал. 1 и § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Министърът на земеделието и храните подписва от името на правителството договора по ал. 4 след одобряването на проекта на договор от Министерския съвет. (6) Предоставянето на средствата от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция

ал. 1-3 не може да започне преди получаване на одобрение от Европейската комисия, като в случай на отказ или частичен отказ на одобрение от страна на комисията, неодобрената сума на средствата се възстановява обратно на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам следното редакционно допълнение в ал. 8 накрая на така предложените от

Господин председател, съжалявам, че няма да сложа своята карта, но няма да отнема повече от 30 секунди. Според мен това не е редакционна поправка. Оставям на Вас да прецените дали е редакция добавянето на нов текст. Благодаря Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Въпреки напредналия час искам да обърна особено внимание на това предложение, защото то има няколко важни подвъпроса: защо се прави сега и какво налага този спешен порядък, очевидно отсъстващ от първоначалния вариант на Закона за бюджета; изпълнимо ли е това действие, според Регламентите на Европейския съюз; какви са последствията за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони и какво ще се случи въобще в бъдещ план? Първо, искам да Ви припомня, защото това е много важен елемент от постоянното прокламиране за успешното усвояване на европейските средства – в частта за Програмата за развитие на селските райони ситуацията е следната: при общо 3 милиарда 241 милиона за Програмата за развитие на селските райони, към края на 2009 г. са усвоени около 15% – закръглено около 479 милиона. За 2010 г. са усвоени около 139 милиона или 4,3% от програмата. За тази година – към средата на ноември, са 170 милиона евро или около 5% „Земеделие” да разплати още 56 милиона евро до края на годината, което в най-добрия случай ще вдигне усвояването на 6,5%. По правилото N + 2 индикативното разпределение за всяка от годините, поставя България – за първи път, макар че и миналата година имаме съмнения, че около 100 милиона евро не са усвоени по праговете, по праговете, към края на тази година е трябвало да достигнем 1 милиард 265,5 милиона евро усвояване. Ние реално, в най-добрия случай, ще бъдем на ниво около 820 и това обяснява защо в този изключително панически порядък се създава тази гаранционна схема. Ще припомня, че в управленската програма на ГЕРБ за изборите това беше залегнало и трябваше да бъде направено, според мен, в изминалите две години, защото възниква следващият въпрос по Регламент 1974 от 2006 г., подробно разписващ правилата на Програмата за развитие на селските райони, пише как става промяната на програмата. Там пише, че до 30 септември на съответната година, след втората година изпълнение на програмата, съответната държава има право да поиска промяна, която да бъде одобрена от Европейската комисия с последваща промяна на мониторинга на програмата. За съжаление към днешна дата нотификацията не е представена в Комисията. Разчитаме на думите на министъра, че комисарят му е обещал това да се случи. Дори това чудо да се случи, възниква последващият въпрос: какво ще правим с тези пари, които отиват за финансов инженеринг и за гарантиране на инвестиционни заеми? Забележете, 480 милиона лева се вземат от програмата не вече за директни постъпления към бенефициентите, а ще ги вкараме в банковата система, която да гарантира евентуално инвестиционни схеми. Могат да сметнат финансистите колко кредити трябва да поискат българските земеделски производители, за да можем да използваме тези 480 милиона за гаранции. Друг е въпросът, че намаляваме с 60 милиона евро една от основните оси – модернизация за земеделските стопанства. Намаляваме с 5 милиона евро, което е 1/5 от тази мярка за подобряване икономическата стойност на горите. Забележете, прокламирахме в планинските райони, когато въвеждахме Натура и въвеждахме ограничение в този парламент, че няма да се извършват дейности в планинските райони в Натура, защото Вие, уважаеми земеделски собственици, горски владетели и прочие, ще получите финансиране за тези неблагоприятни последствия от ограничените планински райони, сега им вземаме 50 милиона евро от тази мярка и 130 милиона евро, забележете, от агроекологичните плащания. Тоест посоката, в която България имаше потенциал да бъда конкурентна, защото очевидно нашето земеделие не е в конкурентоспособност да конкурира примерно Полша, Германия, Франция и прочие по разбираеми причини. В този смисъл още по-смущаващо е, че за следващата година над 1 милиард 265 милиона ние трябва да стигнем следващото ниво с още 495 милиона евро отгоре. Аз със смущение прочетох в доклада на Министерството на здравеопазването, че планираната сума за усвояване за следващата година е 240 милиона евро. Тоест ние следващата година по това време ще бъдем в състояние на още 500 милиона лева да им търсим спасение по тази схема. Тук възниква големият въпрос: тази Програма за земеделските производители ли е или за банковата система? Защото вече по едната програма конкурентоспособност го изиграхме и там половината програма минава на финансов инженеринг. Затова това не е просто едно предложение, а една оценка, че всички ние не сме си свършили работата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС други изказвания? Няма. Господин Шарков, разбирам възражението Ви преди малко, така или иначе трудно ми е да преценя в момента, ще предоставя на залата да реши. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Танева – в § 76, в ал. 8 към така предложеното изречение, да се добави и „и разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за Българската банка за развитие”, както и създаването на изречение второ: „Издадените гаранции по Закона за Българската банка за развитие за схеми по ал. 1 могат да покриват задължението до 100 на 100”. Гласували 123 народни

Гласували 118 народни представители: за 101, против 15, въздържали се 2. Предложението е прието.

е фактът, че този метод – оставям на залата да прецени, сме го виждали в предни парламенти. А имахме идеята, имахте идеята да не повтаряте грешки и практики, които са правени преди. Редакционна поправка означава поправка на съществуващ текст, не означава нови текстове. Има ли редакция или има предложение за нови текстове? Ако господин председател, прехвърлите отговорността на залата, кажете го. И нека хората да преценят дали може да се гласува по този начин. Или променяме съществуващи текстове с редакция, или гласуваме нови текстове. Подлагам на прегласуване направеното предложение от народния представител Десислава Танева, така както ви беше предложено преди малко на първо гласуване. Гласували

Гласували 118 народни представители: за 101, против 15, въздържали се 2. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 76 заедно с редакцията, така както е по доклад и с току-що гласуваното допълнение. Гласували

§ 77: „§ 77. (1) Средствата, предвидени за осигуряване на обучението на пътуващите ученици от средищни училища по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да бъдат намалени по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет до размера на финансирането по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. (2) Освободените средства по реда на ал. 1 може да бъдат предоставени от централния бюджет по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за временно авансово финансиране на проекти по европейски фондове и програми или за други програми в областта на образованието.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 77 със съдържание и редакция, така както е по доклад.

от 31.03.2012 г. при условия и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България. (2) Министерският съвет определя критериите за съгласуване за съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България. (3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени в бюджетните взаимоотношения с общините с централния бюджет за сметка на предвидените разходи в централния бюджет.” Комисията не подкрепя предложението.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова и Анна Янева, № 154-04-217, за създаване на нов § 73д, което не се подкрепя от комисията.

11, въздържали се 2. Предложението е прието. за нов § 73е: „§ 73е. (1) Общините с обективен структурен дефицит могат да бъдат подпомагани при условия и по ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България; (2) Министерският съвет определя критериите за общини с обективен структурен дефицит, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България. (3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени в бюджетните взаимоотношения с общините

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Това е едно предложение, което сме направили с колегите от Коалиция за България, което касае общините, които са в най-тежко състояние в условията на икономическа криза. Над 200 млн. лв., както знаете, са общите задължения на българските общини, като положението на някои от тях е особено сериозно. Още повече става дума за една стара практика, която беше полезна за българските общини в предишни условия, а най-вече в условията на тежка икономическа криза. Става дума все пак само за 12 млн. лв., които няма да натежат особено на държавния бюджет. Искам само да подчертая, че подобни антикризисни мерки в подкрепа на местните власти са приети в редица европейски държави и най-нормалното нещо, което може да направи правителството, е чрез този бюджет да подпомогне общините, които са в най-тежко състояние. Според мен става дума за около 80-100 общини, които са в извънредно тежка ситуация. Няма да споменавам община Видин, защото за нея вече стана дума. Затруднения, разбира се, имат всички общини, предвид съкратените средства от от държавния бюджет, проблемите със събирането на собствени приходи, но тези, които са в най-тежко положение, би следвало да бъдат подкрепени от държавата, защото фалитите на общини са най-вече проблем и тежест на гражданите, които живеят в тях. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев и група народни представители под № 154-04-235 за създаването на нов § 73е. Предложение, което комисията не подкрепя.

Гласували 124 народни представители: за 14, против 101, въздържали се 9. Предложението не е прието.

Благодаря, господин председател. Господин вицепремиер, уважаеми колеги! Миналата година, горе-долу по това време, приехме една регулация, която забраняваше на общините, накратко казано, 9 месеца преди избори да не могат да емитират дългосрочен дълг. Ние с госпожа Плугчиева, много въодушевени от тази нова дисциплинираща регулация, дори си позволихме да попитаме господин Дянков през септември т.г. какви са резултатите от тази мярка. Попитахме господин Дянков дали възнамерява и за държавата да приложи такава мярка. След като той отговори позитивно, че има ефект,

Освен това, струва ми се, че има още един доста важен аргумент, който стана актуален тази вечер – като подкрепите това предложение, защото аз не се съмнявам, че ще бъде подкрепено, нищо че комисията го отхвърли, ще можем да звъним своевременно на премиера в Марсилия

Благодаря Ви, господин председател. С цялото ми уважение към колегата Орешарски, обаче това предложение не е много сериозно. Първо, външният пазар на дългове е закрит в Европа, колега Орешарски. И не виждам никакъв шанс да бъде открит в следващите девет месеца. А вътрешният, тук вече без ирония, дългът се емитира и до 9 месеца до изборите мисля, че доста успешно ще продължи да бъде експлоатиран в полза финансиране на дефицита, вместо финансиране от от фискалния резерв. На тази тема вече говорихме, няма смисъл да се повтаряме. Спираме финансирането на дефицита от фискалния резерв и започваме от вътрешния дълг. А за външния, дано се отворят дълговите пазари, но аз не виждам как ще се случи. Така че по-добре да коригирате това, което искате. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Във връзка с предложението на колегата Орешарски, аз разбирам неговата загриженост за посещението на премиера в Марсилия и предложенията, които той ще направи там както за България, така и за целия Европейски съюз, разбира се. Но, замислете се, господин Орешарски, когато правите и догодина това предложение, убеден съм, че ще го направите отново, трябва да предвидите възможността за предсрочни избори. И при предсрочни избори този срок от 9 месеца ще Ви затрудни. Затова по-добре е срокът да е тримесечен преди избори. Знаете, че срокът за организиране на предсрочни избори обикновено е тримесечен. И Вашето по-добре ще се впише в една такава среда – ако евентуално има предсрочни избори, то отново ще бъде валидно и ще може да бъде спазено, господин Орешарски. Благодаря за вниманието.

Министърът на финансите одобрява по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за разходи на Фонда за безопасност на движението по § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, до размера на постъпилите във фонда приходи от глоби.

правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 26 ал. 6 се изменя така: „(6) Средствата за транспортни разходи по ал. 3 и 4 и за разходите за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене по ал. 5 се осигуряват целево от централния бюджет и/или европейски фондове и програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет.” 2. Създава се чл. 40б: чл. 40б: „Чл. 40б. (1) При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите. (2) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал се осигуряват от съответния бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено.”

Гласували 115 народни представители: за 99, против 13, въздържали се 3. Текстът е приет.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи от 84 до 89 включително, които стават съответно параграфи от 89 до 94 включително и които комисията подкрепя.

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги, моля Ви да подкрепите нашето предложение, с което Ви предлагаме днес Народното събрание да не взема решение за увеличаване на студентските такси. Утехата ни е, че правя това предложение, след като вече 8 декември изтече, но, вярвайте ми, подобно решение не Ви трябва. С приемането на предишния бюджет намалихме базовия норматив за издръжка на един студент и увеличихме размера на процента за плащане от студентите. Днес ще увеличим размера на студентската такса до две трети от базовия норматив за издръжка. (Шум и реплики.) Аз много моля на фона на цялата веселба, която цари в залата, някой да се опита да каже днешното Народно събрание ще прави ли разлика между статута на учещите се в държавни висши училища и в частни висши училища. Някой ще поеме ли ангажимента да каже какъв е действителният базов норматив за издръжка? Смятате ли за разумно, нормално и редно държавата да намалява парите, които плаща за обучаването на студенти в държавните висши училища, и да компенсира това намаляване с увеличаване на студентските такси? Що за антикризисна мярка е това? Що за ред, по който ние стимулираме българските младежи да се обучават в български държавни висши училища? Не е сериозно да аргументираме това си предложение с факта, че увеличаваме с 40 млн. лв. гаранционния фонд за студентски кредити. Уважаеми колеги, аз ще повторя нещо, което казах и в Комисията по образованието, науката и Законопроекта за държавния бюджет. Там правителството е казало, че през 2012 г. нивото на заетост ще се запази, следователно – нивото на безработица. Един студент, очевидно все повече живеещ в нелека социална среда в днешна България, ще тегли кредит, за да подпомага обучението си, когато усеща очевидната гаранция, че може да го върне. Хич не радва никого този гаранционен фонд! По един закон, приет от предишното Народно събрание, коригиран от това, няма лошо да работи. има нещо безкрайно неприлично в това да поставим ректорите в убийствената ситуация да разбират, че те губят добрите си студенти, че парите не им достигат и някой да им предостави свободата сами да решат дали да повишат студентските такси или не! такси или не! Когато си създал условия висшите училища, нашите университети да работят нормално, тогава този избор е въпрос на конкурентност, на усещане как едно или друго училище стои, но образователният пазар вече е европейски – не просто български. Ние този разговор не го водим. Просто щастливо със Закона за държавния бюджет периодично променяме Закона за висшето образование. Аз искам да чуете не просто студентите. Добре е да чуете ректорите. Не получих разумен отговор в комисията: защо, с какви аргументи, по какъв повод са намалени собствените приходи на висшите училища за 2012 г.? Няма аргументи, не са се променили обстоятелствата. Нямам отговор, имам обаче едно неофициално обяснение от ректорите, че това е аргумент да вдигнат студентските такси. Кому е нужно това? Въпреки че вече сме 9-и, въпреки че сме много уморени, въпреки че гласувате дисциплинирано, уважаеми госпожи и господа, аз просто Ви моля – дайте да не създаваме повече социални проблеми на българските младежи от тези, които сме в състояние да решим! В края на краищата аз не съм убедена, че голямата част от академичните ръководства ще вземат подобни решения, но се притеснявам, че те ще бъдат принудени да ги вземат, дори с изключителното неудоволствие и разбиране, че това създава проблем за тях, за младите хора на България, които искат да учат, и Ви моля да погледнете на този проблем с цялата сериозност, която той предполага. Така че дайте да си спестим това гласуване в зелено, дайте да покажем отношение към тези млади хора, дайте да дадем възможност да се учат убедено,спокойно и достъпно в българските висши училища и мисля, че бихме направили нещо по-добро от това, което правим досега.

Господин председател, господин министър! Това вероятно е последното ми изказване,

се надявам, че това, което ще кажа, няма да бъде необосновано. Аз също съм съвносител на това предложение и трябва да си припомните, че пак по подобен начин миналата година гласувахте частта от издръжката на обучението, която дължат студентите, да стане от една трета на една втора. Сега последователно с тази политика Вие предлагате вече студентите да заплащат две трети от своята издръжка за обучението в държавните висши училища. Това е вече радикална промяна, която в известна степен показва, че държавата се оттегля от от издръжка на висшето образование. Защото каква е разликата между частните училища, които изцяло формират таксите от хората, които се обучават в тях, спрямо държавните? Единствената разлика е, че държавата продължава да дава основната част от средствата за издръжка на материалната база, а самото обучение в по-голямата си част трябва да бъде поето от тези, които се обучават и то в началото на ХХІ век, когато се смята вече, че значителна част от населението не само трябва да има основно и средно образование, а и висше образование, тоест да са подготвени за прехода към технологичната ера, към информационното общество. Вярно е, че у нас може да се подлага на съмнение значителна част от образованието, от броя на обучаващите се по отделни специалности, от тяхната потребност за икономиката и за други сектори, тъй като напоследък някъде четох, че има специалност „Управление на Управителен съвет”. Сигурно там се научават Но ако държавата иска да въздейства на този процес, по-добре е да помислите и да предложите реален смисъл за понятието „държавна поръчка”, тоест къде държавата има нужда да обучава хора и съответно да задели средства. Дори, ако искате с оглед на преодоляване на някои дефицити, ако трябва хората, на които държавата плаща таксите, определен брой години да работят в сектори, дейности или места, където те наистина са необходими, защото само след няколко години ще бъдем в ситуацията, където за определени професии ще има проблеми да се намерят хора, които не толкова да се обучават, а които след като завършат – да работят. При нас в България в момента самото висше образование за част от хората е отлагане на процеса на тяхната безработица. Тази мярка, която в момента предлагате, означава едно от двете неща, а може би и двете едното е оттегляне на държавата от издържане и управление на висшето образование, а второто е вероятен лобизъм в полза на частните университети. Значителното повишаване на таксите ще накара повече хора да търсят образование навън, а друга част – да си заплащат в определени частни университети, в които може би образованието не е по-добро, но е по-лесно да бъдат записани, да завършат, да се дипломират и след това вече – да работят, защото както и в предишни периоди се оказва, че днес качеството на образованието не винаги е най-добрият, най-сигурният входен лист към добра работа и професия. Много други фактори се оказват отново на преден план, така че аз не се надявам да приемете това предложение, но гласуването на това предложение означава, че Вие до голяма степен зачерквате държавното висше образование, най-малкото зачерквате задължението на държавата към висшето образование, към подрастващите, така че този подарък, който правите сега, между 8 и 9 декември, трябва да бъде отбелязан. Сега много от студентите празнуват. Те сигурно не обръщат внимание на този факт. Те ще се сблъскат с него, ако в началото на следващата учебна година съответните университетски ръководства ги сюрпризират с нови, по-високи такси, и тогава може би ще се сетят да изразят категорично своето мнение. България обикновено повечето неща стават по-късно, отколкото по-добре, затова аз апелирам днес да се направи по-добрата стъпка. Това предложение има финансово изражение, но то не е пряко, така както е в останалите разпоредби, където това е разписано с числа. Затова без големи рискове Вие можете да го отхвърлите, за да покажете друго отношение към образованието на българските младежи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валентина Богданова и Корнелия Нинова под № 154 04-236, което не се подкрепя от комисията.

Уважаеми колеги, след като поехте ангажимента по това време на денонощието и по този начин да приемате държавния бюджет на републиката, аз много Ви моля, опитайте се да бъдете на нивото на тази отговорност, която следва да се носи. (Смях в залата.) Сигурно веселбата е задължително занятие за нормалните хора по това време, но ние сме народни представители! аз искрено Ви моля: пре-гласу-вайте сегашното си решение и подкрепете нашето предложение. То не е моя радост, то не е моя актив, това е разбиране за това, че българските младежи следва да се учат в добри български висши училища. Утре Вие ще трябва да отговаряте на въпроса: „Защо ни вдигате таксите и какво следва от това?!”. Как точно ще отговорим днес? Оставете децата да учат. Дайте възможност на всички, които искат и носят потенциал, да го правят, защото има скъпи специалности, има тотална невъзможност на български семейства да позволят това на децата си. Не го заслужават! Нямаме сериозен икономически ефект, аз го твърдя, финансовият също, просто проблемът ще става все по-голям, все по-рецидивиращ и отговорите от Вас – все по-малко. Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Валентина Богданова и Корнелия Нинова под № 154-04-236, което не се подкрепя от комисията.

от комисията. Гласували 117 народни представители: за 29, против 48, въздържали се 40. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 90, който става § 95, и което предложение се подкрепя от комисията.

691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 година за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО)

таксите по чл. 120, ал. 2 се включват и разходите за изпълнение на функциите на националния надзорен орган в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) и Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. (10) Средствата от превишението на приходите на националния надзорен орган, предоставени от доставчиците на аеронавигационно обслужване над извършените и доказани разходи за изпълнение на функциите му в края на календарната година, се ползват през следващите финансови години, като целево се разходват за изпълнение на функциите му. (11) Средствата за изпълнение на функциите на националния надзорен орган се утвърждават от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 92, който става § 97 и се подкрепя от комисията.

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците думата „9-месечен” се заменя с „10 месечен”.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 75, със съдържание и редакция, както е по доклада.

Господин председател, изказването ми е питане към госпожа Искра Фидосова – ретроактивно действие назад.

има много прецеденти и преди Вас, и преди този парламент, в които наистина в нарушение на правилата приемаме текстове, които имат действие от преди датата на приемане – ретроактивно действие. Хайде, сега се произнесете, защото вчера бяхте категорична, че Вие като юрист и юристите в ГЕРБ такъв текст няма да приемат. Ставаше въпрос за един текст от ДДС. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

която съгласно правилника е извън точката от дневния ред. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо председател на Бюджетната комисия, уважаеми колеги!

Такситата спряха да вървят, но и железниците спряха да вървят. За да бъдат спасени Българските държавни железници, реформата трябва да бъде защитена и обоснована икономически, политически и морално. Тази реформа, уважаеми колеги, обаче е невъзможна с кадри на Българската социалистическа партия или с кадри с квалификация „Детска педагогика”. Защитена икономически реформа означава, че за да се стабилизира дружеството, то трябва да започне да показва добри икономически резултати, като същевременно започне да подобрява и развива качеството на услугите, които предлага. С прилагането на различни и с неясни последствия мерки на парче това няма как да се случи. С действията си ръководството на БДЖ създава усещането, че единствената или най-важната му цел е да приведе дружеството в определени показатели само и единствено, за да покрие изискванията за получаването на нов заем. Това не може да бъде реформа! Това само затвърждава общото усещане, че през последните 10 години БДЖ се захранва със средства само за да бъде източвано чрез корупция и неизгодни сделки. Това е продължение на политиката на управление на тройната коалиция. Ние настояваме да се изготви ясна икономическа стратегия за реформиране на БДЖ, чиято крайна цел е не само постигане на показатели за „поредното” оздравително финансиране, а как Българските държавни железници ще се превърнат в печеливш стопански обект достатъчно силен и способен да се развива. Тази стратегия, уважаеми колеги, трябва да бъде внесена от Министерския съвет в Народното събрание за одобрение, за да бъде защитена реформата и политически. Това е изключително важно поради следните две причини. реформата в Българските държавни железници трябва да продължи да се извършва и след изтичане на мандата на това Народно събрание, след изтичане на мандата на това управление. Тя трябва да бъде приета от политическите сили, за да бъде продължена и в следващ парламент, в следващо управление, без значение от това каква политическа конфигурация ще управлява държавата. Второ, за реформата трябва да се носи отговорност. Само одобрена от българския парламент реформа ще има ясна политическа отговорност от всички политически сили, които са я подкрепили. Защото при неуспех сега отговорността ще бъде поета от тесен кръг хора, които ръководят дружеството, и те просто ще бъдат сменени. Това не е гаранция за българското общество, че няма да бъдат извършени действия в ущърб на българските граждани. Поради тази причина поемането на отговорност от политическите партии не може да бъде скрито и те ще получат оценка за действията си в един следващ момент, на следващи избори. Третото ниво на защита на реформата в Българските държавни железници е моралното ниво. Няма как една реформа да бъде подкрепена от гражданите, когато остане съмнение за корупция, когато има съмнение за източване на държавни средства, когато има съмнение за липса на искреност на предприеманите действия, когато има неяснота в чий интерес са те – в интерес на лични или корпоративни нужди, или в интерес на Българските държавни железници и на българските граждани. Достатъчен е само един пример. В една обществена поръчка, проведена от Националната компания „Железопътна инфраструктура”, е одобрена фирма изпълнител с 40 млн. лв. по-скъпа цена с мотив, че тя гарантира качествено изпълнение на проекта. Това качествено изпълнение на проекта е обект на проверка от прокуратурата днес. В същото време тази фирма работи по друга спечелена обществена поръчка и закъснява с изпълнението повече от три години след крайния срок! Освен закъснението, с тази фирма са сключвани множество анекси, оскъпява се строителството за сметка на българския данъкоплатец. Никой не вярва в морала на тези действия. В съзнанието на българските граждани думите „обществена поръчка” вместо „честен избор” отекват като добре скрита корупция. Когато по този начин с едната ръка се раздават държавни средства, с другата се раздават шамари на работещите под една или друга форма, единственият резултат е напрежение, стачки и фалит на Българските държавни железници. Всичко това е неприемливо за нас като народни представители от Синята коалиция. Ние сме за извършване на реформи, колкото и болезнени да са те, колкото и болезнени да са те, но задължително да бъдат защитени икономически, политически и морално. Ние сме за реформи, колкото и непопулярни да са, защото имаме самочувствието да се противопоставяме на реформи, които са само маска, зад която са скрити нечисти интереси. Обръщаме се към министъра на финансите, към министъра на транспорта, към министър-председателя, към всички управляващи от ГЕРБ да се изработи цялостен план за реформа в Българските държавни железници и той да бъде внесен в най-скоро време в Народното събрание за одобрение от политическите сили. Има нужда от консенсус, за да има спокойствие сред хората, които работят в БДЖ, и сред българските граждани. Благодаря. (Ръкопляскания

001,0” се заменя с „430 001,0”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Терзийски. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

че е гласувано в чл. 6, отхвърлено е, няма източник. Повечето от предложенията, които са отхвърлени като източник, не бива да се гласуват в приложенията. Със съжаление, че отхвърлихте нещо добро,

Господин председател, тъй като сме вече към края на това не много продължително заседание, предлагам да вземете мерки и Вашите разпореждания да се изпълняват. Мнозинството гласува да се спре часовникът, а той продължава да върви. На второ място предлагам след малко да гласуваме колко е часът и според това да се ориентираме утре кога да дойдем тук. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Цонев, приемам Вашето възражение по направеното предложение. Когато миналата година гласувахме бюджета, тези предложения ги гласувахме в залата. Разбирам Ви.

Предложението е прието.

Продължаване процеса на утилизация на излишните количества боеприпаси, съгласно Плана за развитие на въоръжените сили чрез целево заделяне на сума до 15 000 000 лева”.” Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 3, съгласно доклада.

с хипотеза за спряло време, часът е един и половина и зная, че е късно. Останах защото въпросът, който с колегите Найденов и Мерджанов предлагаме да бъде включен, е важен въпрос. През 2010 – 2011 г. Министерството на отбраната не успя да осигури средства и да утилизира нито грам от излишните боеприпаси, които в 2010 г. бяха около 15 хил. тона, а вече са значително повече. През следващата година голяма част от „Държавния резерв” от военновременните запаси ще бъдат освободени и още голямо количество боеприпаси ще останат свободни и трябва да бъдат утилизирани. Вие не приемате на сериозно този въпрос, който и миналата, и тази година задавахме на министъра. Той казваше колко добре охраняват складовете, как добре се съхраняват боеприпасите, но няма пари те да бъдат утилизирани. Въпреки това Всевишният ни предупреди преди няколко години с взривовете в Челопечене, тази година във Вълчи дол – Севлиевско. Искам да Ви кажа, че това е един много сериозен проблем, проблем, от който зависи живота на много хора – не само на охраната, която работи в складовете, а и животът на хората в населените места, до които има изградени складове. На пръв поглед сумата изглежда голяма, но, при условие че много ненужно въоръжение, техника и имоти ще бъдат продадени следващата година, година, уважаеми колеги, считам, че е коректно да се обединим около това да бъдат осигурени пари на Министерството на отбраната, за да бъдат унищожени, да бъдат утилизирани тези боеприпаси, които представляват сериозна заплаха за хората – огромно количество въоръжение, което не е нужно и което не може да бъде съхранявано с години наред. Ще Ви кажа защо. няма завод, който да е за взриватели и да е фалирал. Взривателите, които осигуряват взрива на боеприса имат годност на живот живот 10 години. Тези боеприпаси имаха този живот преди няколко години. Те вече са минали фаталните за поддържане на такъв тип боеприпаси. Повярвайте ми, при отлично съхранение, при най-добро опазване на складовете,

съвест. От това решение могат да последват необратими последствия и могат да бъдат заплатени с човешки животи. Уважаеми господин вицепремиер, много сериозен. Не е помощ за този или онзи. Това е необходимост от средства, за да може държавата да реши въпрос,

Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин Считам за особено уместно да обоснова това наше предложение с колегите Евгений Желев и Янаки Стоилов, защото то е непосредствено свързано с въпросите в парламентарния контрол, които сме подготвили със същите колеги. Както върви спрелият часовник, предполагам, че ние направо ще слеем двете заседания. Искам отново да ви обърна внимание, че основният проблем на здравеопазването е липсата на пари за „Спешна помощ”. Утре първото ни питане към Стефан Константинов е за това как ще осъществи реформата в Спешната помощ. Признавам си, че ще ще му разкажа за този дебат и за начина, по който вие сте отхвърлили възможността той да получи допълнителни пари за извършването на тази реформа. Това предложение касае именно тези 150 милиона, които той твърди, че не му достигат, за да реформира Спешната помощ, за да осигури достатъчно високи възнаграждения на лекарите и на екипите в Спешната помощ, за да снабди линейките с необходимата апаратура. С едно щракване на правилното копче вие можете да осигурите тези пари на министър Константинов. В противен случай той ще има сериозни проблеми с тази реформа и с реформата на болничната помощ. Всички сме свидетели до какви безумни идеи го довежда безпаричието. Така че моля, помислете, преди да отхвърлите нашето предложение, защото ще му даде шанс да остане министър поне до края на този мандат. Надявам се и на благосклонното отношение на вицепремиера към нуждите на Спешната помощ. Десет милиона, които бяха прехвърлени от Здравната каса, не са достатъчни. Необходими са повече пари и тяхното осигуряване е в това предложение.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

комисията не подкрепя. Гласували 114 народни представители: за 15, против 92, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова под № 154-04-232, което комисията не подкрепя.

което комисията не подкрепя.

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, а за сума се записва числото „2000.0”. Комисията не подкрепя предложението. Източникът го отхвърлихме в чл. 6.

„10 460.0” да се замени с „10.510.0”. Комисията не подкрепя предложението. В чл. 6 отхвърлихме източникът на това предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 4.

Богданова, № 154-04-227, което комисията не подкрепя.

Гласували 114 народни представители: за 21, против 88, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 9, който се подкрепя от комисията.

предложение на народните представители Алиосман Имамов, Лютви Местан, Хасан Адемов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по Приложение № 5 и предлага следната редакция на Приложение № 5, чл. 10, ал. 1 по доклада. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1, така както е по доклад.

колона 7 култура – числото „65 367,3” да се замени с числото „68 372,6”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя по Приложение № 6. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Кирчо Димитров под № 154 04 201, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 7 към чл. 17, ал. 1

предложенията на вносителите за Приложение № 7 към чл. 17, ал. 1 от законопроекта и Приложение № 8 към § 28 от същия, които се подкрепят от комисията.

Уважаеми колеги, моля да ме изчакате, имаме процедурно предложение. Знаете, че когато приехме програмата за работата на Народното събрание за днес, 9 декември, пленарното заседание трябва да започне в 9,00 ч. при програма:

3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, вносител Министерският съвет на 7 юни 2011 г., приет на първо четене на 23 юни 2011 г. 4. Парламентарен контрол от 11,00 ч. Тъй като времето напредна доста

ч.; - от програмата да отпадне т. 8, тоест Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда; - точка 10 – второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения; - парламентарният контрол е от 11,00 ч.

Моля да гласувате. Гласували 128 народни представители: за 115, против 11, въздържали се 2. Предложението е прието. Съобщение за парламентарен контрол: - министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на въпрос от народния представител Мая Манолова и на питане от народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова и Евгений Желев; министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова, Ивелин Николов и Иван Николаев Иванов и на две питания от народните представители Яне Янев и Меглена Плугчиева; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на въпроси на питане от народния представител Петър Мутафчиев; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на пет въпроса от народните представители Кирчо Димитров, Петър Курумбашев – два въпроса, Иван Николаев Иванов и Петър Димитров, Меглена Плугчиева и Анна Янева и питане на народните представители Яне Янев и Емил Василев; - министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков и на питане от народния представител Меглена Плугчиева; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на три въпроса от народните представители Валентин Микев, Джевдет Чакъров и Ангел Найденов и на две питания от народните представители Валентин Микев и Димитър Горов; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Димитров и Драгомир Стойнев. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на три въпроса от народните представители Павел Шопов, Михаил Миков и Десислав Чуколов; заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Миков; - министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Валентина Богданова; - министърът на отбраната Аню Ангелов на два въпроса от народните представители Спас Панчев и Ангел Найденов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова; - министърът на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Мая Манолова и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова; министърът на правосъдието Диана Ковачева на въпрос от народния представител Ангел Найденов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова; - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова; министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Павел Шопов и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Лъчезар Тошев и Корнелия Нинова. На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от правилника се отлагат отговорите на: - въпрос от народния представител Димитър Чукарски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов; - питане от народния представител Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да присъстват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Искам да благодаря на всички, които останаха до този късен час – на служителите, на стенографите, които съдействаха в доста голяма степен това да приключи благополучно. (Ръкопляскания.)